nastavljamo sa sjednicom. Na dnevnom redu je 3. Prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, financije i državni proračun. Izvješća ste primili na sjednici. Državni tajnik Ministarstva financija Ante Žigman će dodatno obrazložiti prijedlog, izvolite.

Ugovora između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu. Ono što je važno dakle istaknuti kod ovog prijedloga je da izaslanstvo Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke sastale su se na prvim pregovorima koji su još počeli '97. godine nakon toga su obavljena još tri kruga pregovora oko usklađivanja ovog Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i porezima na imovinu između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke. Prilikom sklapanja ovog ugovora treba napomenuti primijenjen je model ugovaranja koji se koristi u zemljama članicama OECD-a, dakle zemljama članicama Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj i u tom smislu je potpisivanje, odnosno ovaj ugovor napravljen prema svim međunarodnim kriterijima. Ugovorom su postignute brojne olakšice pri oporezivanju svih vrsta prihoda, kao i poboljšanje uvjeta za povećanje međusobne razmjene dobara i usluga te naravno povećanje stupnja ukupne gospodarske aktivnosti obiju država na sljedeći način. Dakle, definiran je pojam rezidenta te se tako izbjegava dvostruko oporezivanje hrvatskih rezidenata, ali i sprečava izbjegavanje dvostrukog plaćanja poreza na dohodak. Omogućuje se hrvatskim građevinskim i sličnim društvima dakle da ne plaćaju porez na dobit u Saveznoj Republici Njemačkoj ukoliko radovi traju kraće od 12 mjeseci. Omogućuje se hrvatskim zrakoplovnim i brodarskim društvima koja obavljaju prijevoz robe između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke dakle plaćanje poreza na ostvarenu dobit isključivo u Republici Hrvatskoj. Pri oporezivanju dividendi utvrđena je stopa poreza po odbitku od 5% pri udjelu većem od 10 i 15% i u svim drugim slučajevima. Kamate i autorske naknade isplaćene rezidentu Republike Hrvatske oporezivat će se samo u Republici Hrvatskoj ukoliko je naravno rezident stvarni korisnik tih autorskih djela. U završnim odredbama ovog ugovora koji se nalazi ispred vas propisano je da će hrvatska društva u Saveznoj Republici Njemačkoj imati isti status i pogodnosti kao i društva te države. Tako da s obzirom na prirodu postupka potvrđivanje međunarodnih ugovora kojima država i formalno izražava spremnost da bude vezana već potpisanim međunarodnim ugovorom kao i na činjenicu da se u ovoj fazi postupka ne mogu izvršiti izmjene i dopune teksta međunarodnog ugovora, Vlada predlaže dakle da se ovaj zakon raspravi i prihvati po hitnom postupku objedinjujući prvo i drugo čitanje. Hvala vam lijepo. Hvala. Odbori za zakonodavstvo, financije i državni proračun. Otvaram raspravu. Za klub HNS-a poštovana zastupnica Alenka Košiša Čičin-Šain, izvolite. Hvala lijepa. Poštovani kolegice i kolege. Možda je ipak izuzetan razlog da se o ovom tu potvrđivanju ugovora raspravlja iz razloga što je između Republike Njemačke i Republike Hrvatske vrlo velika razmjena i obavljanja poslova i radne snage i puno naših ljudi radi tamo, ostvaruje dohodak i dobit i to bi bio glavni razlog zašto se ja u ovu raspravu uključujem. Naročito zato što se veliki takav poslovni obrat radi na području građevinarstva. Kad fizička osoba ostvari dohodak u državi čiji nije rezident, tada dohodak oporeziv u toj državi, ali i u državi čija je ta fizička osoba primatelj dohotka ili rezident. Kako bi se izbjeglo neopravdano oporezivanje istog dohotka ili imovine i u državi u kojoj ona nastaje i u državi čiji je primatelj tog dohotka rezident primjenjuje se unilateralna i bilateralne mjere izbjegavanja dvostrukog oporezivanja. Bilateralne mjere se izbjegavanje dvostrukog oporezivanja određene su ugovorima o izbjegavanju tog dvostrukog oporezivanja. Dakle, kod oporezivanja inozemnog dohotka tuzemnih poreznih obveznika i tuzemnog dohotka inozemnih poreznih obveznika potrebno je utvrditi da li Republika Hrvatska primjenjuje Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i takav ugovor Republika Hrvatska nije sklopila sa nekim određenim državama. Bilateralni ugovori između pojedinih država o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja orijentiraju se pretežno prema oglednim primjercima ugovora koje su razvile razne međunarodne organizacije sa ciljem usaglašavanja nacionalnog prava. Na osobito značenje u području oporezivanja nasljedstva i darovanja imamo model OECD-ovog ugovora koji je bio i još uvijek jest ugovor pri čijem modelu ugovorne države najčešće sklapaju ugovore o izbjegavanju tog dvostrukog oporezivanja. Cilj je model OECD ugovora je izbjeći to dvostruko oporezivanje tako da se pravno oporezivanje načelno ograničava na dvije države i to na državu u kojoj se nalazi imovina, odnosno imovina poslovne jedinice ili državu prebivališta ostavitelja odnosno darovatelja. I ovaj ugovor koji je pred nama napravljen je prema tom modelu Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Zašto su ovakvi ugovori važni? Ako je domaći porezni obveznik platio porez u inozemstvu na dobit ostvaren u inozemstvu, taj će mu se plaćeni porez u slučajevima kada Hrvatska sa zemljom u kojoj je dobit ostvarena nema Ugovor Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, dokaze poreznoj upravi za računovodstvenu dobit. Budući da Hrvatska ima sa većinom važnih država te ugovore iseljenici koji su vlasnici kompanija vani, a osnivaju ispostave u Hrvatskoj ili su vlasnici poduzeća u Hrvatskoj koje ima ispostave u inozemstvu ne moraju se plašiti oporezivanja u obje države, što znatno olakšava planiranje poslova i povećava ukupnu dobit kompanija. S druge strane, hrvatske tvrtke koje dobivaju poslove na tržištima zemalja sa kojima naša država nema sklopljene ugovore o socijalnom osiguranju i izbjegavanju dvostrukog oporezivanja mogu se suočiti sa brojnim nepredviđenim troškovima i administrativnim preprekama. Pokazuje to dobro primjer zagrebačkog "Dalekovoda" koji je na jednom međunarodnom natječaju prošle godine dobio posao na Islandu, te sklopio ugovor o izvođenju elektroenergetskih objekata. Sukladno uvjetima natječaja "Dalekovod" je na Islandu osnovao podružnicu, no kako Hrvatska s tom nordijskom zemljom nema ugovor o socijalnom osiguranju otvorilo se pitanje načina plaćanja socijalnog osiguranja dalekovodovih radnika. radnici te tvrtke koji ugovor o radu sklope sa podružnicom "Dalekovoda" u Rejkjaviku doprinosi i ostala davanja vezana za socijalno osiguranje, plaćaju se na Islandu pri čemu im se u Hrvatskoj ne priznaje niti radni staž ni osiguranje za to razdoblje. Osim ugovora o socijalnom osiguranju izlazak hrvatskih tvrtki na strana tržišta u velikoj mjeri ovisi o tome imamo li sklopljeni ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Naime, izbjegavanjem dvostrukog oporezivanja poreznog se obveznika kao pravnu, tako i fizičku osobu, nastoji fiskalno rasteretiti od dvostrukih poreznih davanja u dvije države i to tako da se porez plaća samo u jednoj od država. Važno je istaknuti i status države u međunarodnim okvirima, u ovom slučaju Hrvatske, jer broj zaključenih ugovora predstavlja državu u svijetu kao prosperitetnu i gospodarski atraktivnu za potencijalne ulagače. Osim što omogućava gospodarski rast ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja omogućava i transparentan međunarodni uvid u eventualno nelegalno poslovanje poreznih obveznika. Republika Hrvatska sklopila je u proteklom razdoblju 43 ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja s time da su sa nizom drugih država pregovori za sklapanje novih ugovora još uvijek u tijeku. Međutim, specifično ovaj ugovor sa Saveznom Republikom Njemačkom od iznimne je važnosti kako zbog iznimno velikog broja hrvatskih građana koji rade u toj zemlji tako i zbog rastuće trgovine i gospodarske suradnje općenito između ove dvije zemlje. Iz tog razloga sklapanje ovakvog ugovora svakako treba pozdraviti. Ovaj ugovor prilično je povoljan za Republiku Hrvatsku. Neki bi rekli čak i sumnjivo povoljan. Naime, njime se izbjegava dvostrukog oporezivanja hrvatskih rezidenata. Hrvatskim građevinskim i sličnim poduzećima omogućava se da ne plaćaju porez na dobit u Saveznoj Republici Njemačkoj ako ti radovi traju kraće od 12 mjeseci. Hrvatskim zrakoplovnim i pomorskim društvima koja obavljaju prijevoz robe i putnika između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke omogućuje se plaćanje poreza na ostvarenu dobit isključivo u Republici Hrvatskoj. Ovim ugovorom također je propisano da će hrvatska društva u Saveznoj Republici njemačkoj imati isti status i pogodnosti kao i društva te države. S jedne strane ovo je bilateralan ugovor što znači da se stvari uređuju na identičan ili vrlo sličan način za obje zemlje. Međutim, ako se malo bolje pogledamo posljedice takvih načina uređivanja vidjet ćemo da SR Njemačka dobiva ipak više nego Republika Hrvatska. Njemačka građevinska ili slična poduzeća najvjerojatnije će imati puno veću dobit u Hrvatskoj nego Hrvatska u Njemačkoj. Pa će tako veći dio poreza opet dobiti SR Njemačka. O zrakoplovnim i pomorskim društvima da ne govorimo. S druge strane, ne može se reći da je pogreška ratificirati ovaj ugovor jer RH zaista dobiva puno. Međutim, pozivam na oprez jer u međunarodnim odnosima apsolutno ništa nije besplatno i samo je pitanje na koji ćemo način biti primorani otplatiti sve ove pogodnosti. Dakako, mi iz Kluba HNS-a podržat ćemo potvrđivanje ovog ugovora. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir